Luka (HDZ)** Ali evo krenimo na prvu točku - Konačni prijedlog zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 152 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Vlada je podnijela amandmane koji sukladno članku 169. Poslovnika postaju sastavni dio prijedloga zakona i o njima se ne glasuje.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 prijedloga Zakona o kreditnim institucijama. Dakle, na stolu jedan kako mi u Ministarstvu financija, odnosno Vladi volimo i želimo reći zapravo jedan od stožernih zakona u financijskom tržištu za ovu godinu i općenito. Zašto? Prije svega zato što taj zakon regulira područje poslovanja kreditnih institucija koje su trenutno regulirane Zakonom o bankama iz 2002. i 2006. godine. Zakonom o kreditnim institucijama ukida se postojeće Zakon o bankama, te se postiže potpuna usklađenost bankarske regulative sa zakonodavstvom Tu prije svega treba reći da se radi o usklađivanju sa direktivama, o adekvatnosti kapitala, odnosno potrebitosti kapitala. Isto tako, direktivom koja je za cilj imala olakšati proces preuzimanja a isto tako ovaj Zakon o kreditnim institucijama implementira i druge direktive od kojih je ona najznačajnija kojom se regulira pitanje reorganizacije, likvidacije, stečaja kreditnih institucija. Pored usklađivanja sa europskim zakonodavstvom Zakon o kreditnim institucijama je i rezultat kritičnog preispitivanja i preformulacije Zakona o bankama u svjetlu dosadašnjeg iskustva. Njime se između ostalog implementiraju relevantne izmjene drugih zakona koji su se u posljednje vrijeme mijenjali, a koji utječu na bankarsko poslovanje. Ja ću spomenuti samo neke od njih. To su Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji, ali i mnogi drugi. Kao najznačajnije izmjene Zakona o kreditnim institucijama valja istaknuti i izmjene koje su rezultat implementacije najvišeg bankarskog standarda, tzv. basel a odnosi se prije svega na detaljniju razradu rizika i upravljanje rizicima, omogućavanje da kreditna institucija koristi vlastite modele za izračun kapitalnih zahtjeva, obveza procjene adekvatnosti internog kapitala i javna objava. Kako navedena liberalizacija ne bi dovela i do oslobađanja značajnog iznosa kapitala za daljnju kreditnu ekspanziju predložena je veća zahtijevana stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala koja bi za razliku od postojećih 10% iznosila 12%. Time se dodatno osnažuje stabilnost bankarskog sustava. Isto tako treba reći da novim zakonom decidirano se uvodi obveza uprave da osigura poslovanje kreditne institucije u skladu sa zakonom i pravilima struke, a uvodi se i sustav opomena koje rezultiraju oduzimanjem odobrenja člana uprave u slučaju nepoštivanja supervizorskih mjera. U cilju dodatnog osnaživanja kreditnih institucija propisana je obveza organiziranja sustava unutarnjih kontrola koje, između ostalog podrazumijeva i organiziranje triju kontrolnih funkcija. To su funkcija kontrole rizika, funkcija praćenja usklađenosti i funkcija unutarnje revizije. Zbog naglaske na rizike detaljnije se precizira i uloga Hrvatske narodne banke u superviziji kreditnih institucija, a po uzoru na druge europske države po prijemu RH u Europsku uniju predviđeno je uvođenje naknade za superviziju. Zbog odnosa koje je Hrvatska narodna banka godinama gradila sa bankarskom industrijom, predviđa i mogućnost da se supervizorske mjere ne nalažu isključivo formalnom mjerom u obliku rješenja, već i manje formalnom mjerom, sporazumom o razumijevanju. Zakon predviđa i mogućnost da se, ukoliko bude potrebno uz izricanje supervizorske mjere ili davanje kredita za likvidnost u kreditnoj instituciji imenuje povjerenik koji bi izravno nadzirao provođenje supervizorskih mjera. Poseban naglasak, ono što treba reći stavljen je i na zaštitu potrošača gdje pored obveze da kreditne institucije zaposle osobe za poslove rješavanja prigovora potrošača, precizirana je uloga Hrvatske narodne banke u tom segmentu. Konačno, dame i gospode, dozvolite mi, evo samo da kažem da zakon stupa na snagu 1. siječnjem 2009. godine, međutim ipak zbog značajnih novosti koje on unosi u područje adekvatnosti kapitala, predviđen je period, odnosno razdoblje od 6 mjeseci za uskladbu sa tim poglavljima zakona. Za to vrijeme na snazi će za ta područja biti relevantne odredbe Zakona o bankama i propisi doneseni temeljem tog zakona. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za financije i državni proračun, gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine Prijedlog zakona o kreditnim institucijama s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. kolovoza 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravljao je na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo te podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora ovaj zakon donese po hitnom postupku budući se njime usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o kreditnim institucijama. Hvala lijepo. **Bebić, Luka Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Novac i bankarstvo zajedno čine jednu od najvažnijih, najzanimljivijih i najfascinantnijih tema iz društvenog područja ekonomije. To je ponajprije zato što novac i bankarstvo na različite načine izravno i neizravno utječu na sve gospodarske subjekte, na njihovu efikasnost i učinkovitost, a time i na ponašanje nacionalne ekonomije, odnosno na ukupnu razinu ekonomske aktivnosti koja se u konačnici najjednostavnije odražava u bruto domaćem proizvodu. Važnost novca i bankarstva najjednostavnije je istaknuti činjenicama da je novac sredstvo razmjene, da je novac mjera vrijednosti i da je novac sredstvo očuvanja vrijednosti. Stoga ne treba čuditi potreba stalnog usavršavanja zakonskog okvira za područja novca i bankarstva budući da upravo od efikasnosti tog pravnog okružja u dobroj mjeri ovisi i učinkovitost nacionalnog gospodarstva, a time i razina postignuća u svim društvenim sferama. Upravo zbog tog iznimnog utjecaja novca i bankarstva na sveukupnu ekonomsku aktivnost, vrlo važno je na optimalan način urediti zakonski okvir u kojem će kreditne institucije djelovati. Stoga ne čudi da je u Sjedinjenim Američkim Državama, najsnažnijem financijskom tržištu više puta mijenjan zakonski okvir djelovanja kreditnih institucija. Tako su primjerice u SAD-u 1980. donijeli Zakon o deregulaciji depozitnih institucija i monetarnoj kontroli, a samo dvije godine poslije Američki kongres donio je Zakon o depozitnim institucijama reagirajući na velik broj bankrota štedno-kreditnih udruga i štedionica. Republika Hrvatska je pak već 1993. godine donijela Zakon o bankama i štedionicama, a poslije donošenjem još dva zakona o bankama i jednoj dopunom zakona bio cilj otkloniti neusklađenosti s pravnom stečevinom Europskom unijom u području poslovanja štedno-kreditnih zadruga. Tijekom primjene ta tri zakona o bankama, hrvatski bankarski sustav prošao je turbulentno razdoblje i razdoblje stalnih transformacija. Posebice dojmljive promjene u bankarskom sustavu bile su ponajprije pretvorbe i privatizacije, zatim propast 15 banaka i štedionica te konačno, sanacija i prodaja banaka, tako da je danas 90,41% ukupne aktive bankarskog sustava u vlasništvu stranih vlasnika. Snažan utjecaj financijskog tržišta najbolje se osjetio početkom ove godine kada je američko, a posljedično tomu i svjetsko financijsko tržište doživjelo najblaže rečeno intenzivnu krizu. Bankrotirale su dvije od pet najvećih američkih investicijskih banaka. Ista sudbina bi se dogodila i trećoj da nije spašena hitnom prodajom komercijalnoj banci "Bank of America". U Americi ostale su samo dvije velike investicijske banke "Golden sax" i "Morgan Stanley", ali i one traže strateškog partnera, odnosno preciznije rečeno partnera za spas. Današnje vrijeme donosi različite odluke i visok stupanj razornosti posljedica financijskih kriza i u svijetu i kod nas. Samo jedan dan nakon što su američke vlasti hitnim kreditom spasile "American international group", jednu od najvećih svjetskih osiguravateljskih kuća, cijene dionica na Wall Street-u potonule su na najniže razine, tako da je samo u jednom danu cijena dionica kompanije "Golden sax" pala za 14%,a kompanija "Morgan Stanley" za čak 24%. Da je "American international group" propao, šteta bi, procjenjuje se iznosila 180 milijardi dolara. "American international group" izbjegao je najgori financijskih krah prihvativši 85 milijardi dolara federalnog zajma i predajući Vladi većinski udjel u kompaniji. "AIG" se u korist države odrekao 79,9% udjela, a njegovi stariji menadžeri, uključujući i glavnog izvršnog direktora morali su napustiti svoja radna mjesta. Dvogodišnji zajam od 85 milijardi dolara "American international group-i" daje vrijeme potrebno za redovitu prodaju imovine. Spasivši "AIG" koji je bankama diljem svijeta u čak 130 zemalja odobrio trilijune dolara za osiguravanje kredita. Američka središnja banka tvrdi da je spasila svijet od širenja financijske zaraze i negativnog utjecaja na širu ekonomiju te zaštitio interes Američke države i poreznih obveznika. Zbog svega navedenog, razvidna je potreba zakonskog okvira za potrebu najvišeg supervizorskog standarda. Poznati talijanski političari … Mancini je još u 19. stoljeću kazao da svaki zakon mora izražavati opće težnje, da svaki zakon mora promicati korist svih i da svaki zakon mora odgovarati nacionalnim interesima. Klub HDZ-a apsolutno i bezrezervno podupire ovaj prijedlog zakona, jer je jasan i provediv i jer je doista i jest izraz težnje promicanja opće koristi i izraz nastojanja zadovoljenja općih nacionalnih interesa. Ovaj predloženi Zakon o kreditnim institucijama klub HDZ-a apsolutno i bezrezervno podupire i zbog činjenica da je njegovo donošenje nužnost i potreba usklađenja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a njegovo dosljedno provođenje i jamstvo da će se njime u Hrvatskoj omogućiti trajna stabilnost bankarskog sustava koji će s lakoćom podnositi eventualne umjerene makroekonomske poremećaje. Ovim predloženim zakonom uređuju se uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ali i supervizija poslovanja kreditnih institucija te uvjeti pod kojima pravne osobe sa sjedištem i za Republiku Hrvatsku mogu pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj. Ovim predloženim zakonom kreditna institucija je definirana kao institucija koja pod uvjetima određena ovim zakonom može osnovati kao banka s temeljnim kapitalom najmanje 40 milijuna kuna, kao štedna banka s temeljnim kapitalom najmanje od od 8 milijuna kuna, kao stambena štedionica s temeljnim kapitalom najmanje 20 milijuna kuna ili kao institucija za elektronički novac. Ovim predloženim zakonom osigurava se i nesmetano provođenje jedinstvene europske putovnice danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a pod utjecajem europske inicijative izjednačavanja postupka preuzimanja i spajanja kreditnih institucija koja je rezultirala usvajanjem Direktive 2007/46 značajno su redefinirani kriteriji koji se primjenjuju prigodom obrade zahtjeva da stjecanjem naprednog udjela kao i postupak kojem su značajno skraćeni rokovi u kojima zahtjev mora biti obrađen. Važno je istaknuti da se donošenjem predloženog Zakona o kreditnim institucijama vrši daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, te da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz državnog proračuna. Istodobno valja također istaknuti da je ovaj prijedlog zakona prigodom izrade usuglašen sa Hrvatskom narodnom bankom i Hrvatskom udrugom banaka. Istina da Vlada nije prihvatila nekoliko prijedloga amandmana Hrvatske udruge banaka, ali koji nisu bili od suštinske važnosti nego su se više temeljili na mogućim uštedama troškova poslovanja banaka. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o kreditnim institucijama klub HDZ-a smatra još jednom pravnim osvježenjem u hrvatskom zakonodavstvu te će stoga i glasovati za njegovo donošenje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Dobar dan! Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Zakon o kreditnim institucijama u zemlji gdje je 70% gospodarskog rasta temeljeno na kreditu, temeljeno na potrošnji ima posebnu važnost. U zemlji gdje je nikad manja pokrivenost iz uvoza izvozom, gdje je od 99. godine nikad manja likvidnost prisutna, u zemlji gdje se ljudi zadužuju za osobnu potrošnju, a pola milijuna ljudi živi ispod granice siromaštva, gdje je u padu i investiranje u građevinskom sektoru, gdje padaju i počele su padati i zaduženja i cijene samih nekretnina zbog viših kamatnih stopa i gdje je počeo rasti broj kredita za osobnu potrošnju. U istoj zemlji Hrvatskoj, banke su u prošloj godini i iz godine u godinu ostvaruju rekordnu dobit. Taj podatak je za hrvatske građane utoliko važniji ukoliko i sami iz uvoda zakonika iščitamo podatak da je 90,41% bankarske aktive u stranom vlasništvu. međutim, to su i nekakvi svjetski trendovi i ja bih se vratio na sam prijedlog zakona. Ono što klub SDP-a pozdravlja u svjetlu ovog zakona je usklađivanje sa direktivom 2048. capital requiements directive koja za nužnost usvaja okvir za uvođenje tog najvećeg supervizorskog standarda, bazel 2 standarda, a u svjetlu najboljih svjetskih iskustava, no o njima ću nešto reći kasnije. Također uvođenje Direktive 2001/24 tvz. „windig up“ direktiva i preformulacija samog Zakona o bankama u svjetlu mijena i svijetlu iskustava koji su se događali u tom bankarskom sektoru. Uvođenje supervizora HNB-a također pozdravljamo, to je uvođenje dodatne regulative i ja osobno ne bih htio vjerovati, ali na to pitanje će nam odgovoriti netko od državnih tajnika, da li će trošak dodatne regulative ići na teret krajnjeg korisnika, znači na teret onih koji koriste usluge bankarskog sektora. To je ono što je uvijek otvoreno pitanje. No, međutim, između toga da nemamo dobru regulativu i da imamo regulativu u ovom smislu u kakvom sada je, ja sam u svakom slučaju pristaša ove bolje regulative i mislim da je monetarna politika na tom dijelu i Hrvatska narodna banka radi sve što je u njenoj moći kako bi zadržala stabilnost hrvatskog financijskog tržišta. Na žalost drugi su problemi, ne može monetarna politika rješavati probleme gospodarske politike. Ne može Hrvatska narodna banka rješavati probleme izvoznika. Znači već sam rekao da je pokrivenost uvoza izvozom na najnižoj razini zadnjih godina, a fascinantan je podatak da je samo u ovoj godini, samo u ovoj godini, nikad nije bio manji rast proizvodnje 2,8% u zadnjih 9 godina i zbog toga je i nužnost regulative kreditnih institucija jedna od najbitnijih stvari koji danas, a i koji će u sljedećim mjesecima puniti i medije i stvarati interes šire javnosti. Također podržavamo i razmjenu podataka dužnika znači kao nekakve nove mjere koje bi trebale stvoriti zapravo nužno okvire za što bolje funkcioniranje bankarstva u tom sektoru. No međutim, ono na što moramo upozoriti i na što ćemo upozoravati i sada, a i narednih mjeseci, stupanje na snagu samog zakona. Zakon stupa na snagu 1.1.2009. no međutim, pojedine odredbe tog zakona poput, znači da bi se mogla provesti kroz banke izračun adekvatnosti kapitala koji se pomiče s 10 na 12% će stupiti na snagu sa 1. srpnjem 2009. I sad, u svjetlu mijene bankarskog sustava mi zapravo imamo zakon kojeg dio stupa na snagu 1.1.2009., a dio 1. srpnja 2009. i ja ne vidim razloga zašto cijeli zakon nije mogao stupiti na snagu 1. srpnja 2009. Možda je razlog u tome Možda je razlog u tome što će zbog turbulentnih promjena koje će uslijediti uvođenjem ovog zakona, ovaj zakon a neka mi odgovore kolege iz ministarstva, doživjeti još neke određene promjene znači doživjeti još neke određene izmjene i dopune. Nadalje, stabilnost bankarskog sustava koja se brani adekvatnosti kapitala 12%, moram priznati da će učiniti to da će određene male banke u Hrvatskoj koje su i u vlasništvu građana tj. koje su u vlasništvu, u hrvatskom vlasništvu, morati doživjeti dokapitalizaciju znači spajanje sa nekim bankama vani. Dakle, de facto ta direktiva tj. ta odredba o adekvatnosti kapitala na 12% činjenica je da će neke banke pogurati u nužnost dokapitalizacije odnosno nužnost da se spoje sa nekom većom bankom, prostim rječnikom rečeno da se prodaju nekoj većoj banci. Zabrinutost sam izrazio još za jednu stvar koju sam i rekao na početku, a to je trošak dodatne regulative. Mi pozdravljamo uvođenje supervizora HNB-a, uvođenje povjerenika HNB-a, no međutim ne želimo i ne želimo vjerovat da će ta regulativa u konačnici ići znači na račun krajnjih korisnika, na račun poduzeća i na račun građana. I to je ono što se treba izbjeći i to je ono protiv čega apsolutno jesmo. Budući da je dobit, kao što sam rekao već na početku, u bankarskom sektoru svake godine sve veća i oni nemaju razloga taj trošak prenijeti na građane. No međutim, što je opet s druge strane svjetska regulativa i najbolja svjetska praksa. Ja sam ovdje, kada smo pričali o Zakonu o tržištu novca, rekao da mi usvajamo sve svjetske direktive i najbolje svjetske prakse s tim da i ne znamo koje su najbolje svjetske prakse, a svjedoci smo da vani koristeći te svjetske prakse, koristeći te svjetske regulative banke propadaju i propadaju u rekordnom iznosu. Znači, nikad se nije događalo da je više financijskih institucija propalo nego u ovom zadnjem turbulentnom vremenu, a mi te regulative pod kojima su određene te institucije propale sada uvodimo kao naš regulatorni okvir. Vi ste imali priliku, barem oni koji su bili u Odboru za financije, primiti i amandmane Udruge banaka i ja na njima želim staviti jedan poseban naglasak posebno u dijelu koji se tiče neovisnog člana uprave. Dakle, Udruga banaka je poslala amandmane vezane uz imenovanje neovisnog člana uprave. Ne želim vjerovat da se kroz uvođenje neovisnog člana uprave određene kreditne institucije želi stvoriti prostor za političku korupciju. Ne želimo u to vjerovati i nema nikakvog razloga da se taj član uvodi, nema nikakvog razloga da taj član ne bude konzistentan tj. u usporedbi usporedbi sa Zakonom o trgovačkim društvima pogotovo kad je u danoj instituciji imenovan povjerenik HNB-a. Dakle, ili nemamo povjerenja u povjerenika HNB-a i zašto onda uvodimo tog neovisnog člana? Ne bih htio vjerovati u ovom domu da je uvođenje neovisnog člana prostor za određenu korupciju. Također dvije odredbe koje su također sporne sa tim amandmanima, a to je ovlaštenje. Znači preko prokurista da obavlja određene poslove za samu banku, znači to je već vrlo dobro definirano Zakonom o trgovačkim društvima i ja ne vidim zašto se sad za banke zašto se sad za banke uvodi jedan ovakav dodatni model koji je zapravo već vrlo dobro definiran Zakonom o trgovačkim društvima. I također je tu uvođenje naknade za superviziju iz koje se može, iz obrazloženja koje je Udruga banaka također rekla, pročitati nužnost uvođenja te naknade tek kada Hrvatska bude u euro zoni, tek kada Hrvatska bude imala za službenu valutu euro. želim na kraju u ovoj raspravi podvući tri stvari. Neovisan član nije nužan niti je njegova argumentacija dobra, niti je dobro napisano u ovom zakonu. Ne bih htio vjerovati da je to prostor za političku korupciju. S druge strane, stupanje na snagu ovog zakona sa 1. srpnjem 2009. godine bi po meni trebalo, trebalo bi odgovorit na pitanje da li će na neki način taj zakon doživjeti i određene izmjene i dopune, pa je i to razlog zbog čega pojedine odredbe stupaju na snagu 1.1.2009., a pojedine 1. srpnja 2009. Hvala vam lijepa.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 Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vlade. Kada govorimo o Zakonu o kreditnim institucijama govorimo o zakonu koji obuhvaća veliku većinu hrvatskih građana. Otprilike ajde da kažem tako negdje, kada govorimo o pojedinim kategorijama građana otprilike 150 tisuća hrvatskih umirovljenika su korisnici kreditnih usluga, velika većina zaposlenih koristi kreditne usluge na neki način. bitno definirati na odgovarajući način cjelokupno tržište i sve one institucije koje mogu na tom tržištu poslovati. Još jedna činjenica koja je vrlo bitna je da naš bankarski sustav u Hrvatskoj je u velikoj većini u vlasništvu stranih banaka, otprilike 90%, 90,41% ukupne aktive bankarskog sustava je u vlasništvu stalnih vlasnika. moramo imati tu adekvatnu zaštitu da na tom tržištu imamo situaciju koju će hrvatski građani moći sigurno na neki način i zaštićeno poslovati. Ono što zabrinjava, na žalost zbog situacije koja je danas na dijelu u Hrvatskoj samo u lipnju mjesecu ove godine kreditna zaduženost građana porasla je za 1,4 milijarde kuna. Dakle, otprilike ukupno su hrvatski građani bili zaduženi u tom trenutku u Hrvatskoj 120 milijardi kuna. Svaki građanin u prosjeku kada uzmemo broj ljudi koji žive u Hrvatskoj otprilike tridesetak tisuća kuna je svaki građanin imao kredita. S druge strane banke ostvaruju jako dobru dobit. U prvom kvartalu ove godine banke ostvarile dobit od 1,4 milijarde kuna, što je otprilike 6,6% više nego u istom kvartalu prošle godine. I kada sve ovo govorim jasno je zbog čega moramo imati kvalitetan zakon koji će na neki način omogućiti fer natjecanja na tržištu kapitala, ali s druge strane će i zaštititi veliku većinu hrvatskih građana koji te usluge koriste. Na žalost, ne znam vjerojatno je neka replika u pitanju ili? Dobro. Na žalost, hrvatski građani, odnosno na tom tržištu tijekom ove godine se najviše plasira ono što hrvatski građani troše da bi mogli svakodnevno preživjeti. Bez obzira što je nešto smanjen plasman hrvatskih banaka u odnosu na prošlu godinu, hrvatski građani su se zadužili u rastu otprilike 15,4% više nego protekle godine. Dok s druge strane hrvatska poduzeća što zovemo neka zdrava ulaganja, odnosno gdje bi se krediti prelijevali u neku proizvodnju i u gospodarski rast, poduzeća su se zadužila nikad manje 5,8%. S te strane se govori o tome da na žalost to zaduženje, odnosno rast plasmana banaka ne ide u proizvodnju, ne ide u investicije, nego ide u potrošnju građana, odnosno oni na neki način uzimaju kredite kako bi mogli preživjeti od dana do dana. Zbog toga smatram da je dobro da donosimo ovaj zakon i da zakon će preuzeti neke pozitivne stvari iz europske prakse, ali moram upozoriti također kao što je kolega Bernardić rekao na nedorečenost u početku primjene zakona koji se primjenjuje od 01. 01. dosta odredbi će ostati u ovom međuprostoru ovih pola godine koji će vrijediti po starom zakonu. Tako da molio bih da nam malo predlagač objasni tu disproporciju koja se javila u ovom prijedlogu. Evo ga, toliko od mene, ja ću da ovaj Klub zastupnika podržati donošenje ovog zakona, zbog toga što je u interesu hrvatskih građana da imaju sređenu situaciju na tržištu kapitala, odnosno da da velika većina hrvatskih građana bude zaštićene prilikom korištenja kreditnih usluga. Na žalost imamo još jedno evo za kraj, da kažem situaciju koja je dosta nepovoljna, a to je da se povećavaju depoziti u bankama, s obzirom da je zavladala zavladala nepovoljna situacija prilikom ulaganja u vrijednosne papire, većina ljudi prodaje i ulaže u bankarski sektor, odnosno povećavaju se depoziti u hrvatskim bankama, a na žalost dosta građana nema mogućnost investicije, odnosno nema se u proizvodnju gdje u Hrvatskoj investirati zbog toga što dosta nepovoljno gospodarsko okruženje. Hvala lijepo. **Bebić,

Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. U ovom Prijedlogu Zakona o kreditnim institucijama s Konačnim prijedlogom Zakona da ne ponavljam što su moje kolege govoreći u ime kluba SDP-a i sada kolega Maras rekli o ovom zakonu, želim nešto reći sa drugog aspekta. Prije svega s najvažnijeg aspekta borbe protiv korupcije. Svi mi znamo da efikasna borba protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala nije moguća i ustvari ostaje mrtvo slovo na papiru ili tek toj korupciji, odnosno toj hobotnici otkinemo koji trak, ako ne uđemo u pravi trak, trak novca. Banke ne smiju biti zatvorene za procese i čak istrage, dakle prije oficijelnih procesa koji se vode protiv takvih postupaka, protiv takvih osoba. Mi smo sada svjedoci prije nego što započne oficijelni postupak s obzirom na postojeću odredbu čuvanja tajne, odnosno bankarske tajne u postojećem Zakonu o bankama, a vidim da ni u ovom zakonu koji će objediniti, pa i ovaj Zakon o bankama dakle ovaj prijedlog Zakona o kreditnim institucijama u tom smislu nije napravio poboljšanje. To zabrinjava prije svega stoga što se ta bankarska tajna u ovom aspektu i s obzirom na ovo o čemu govorim, morala do krajnje mjere relativizirati. Uspješna borba protiv korupcije mora relativizirati bankarsku tajnu za sve institucije progona, navlastito za državno odvjetništvo i za policiju. Tu ne može biti bankarske tajne. Do sada mi smo imali i u praksi slučajeva, dakle i kod postojeća norma koja nije dobra, ali se ona uvijek tumačila infavore banke, odnosno zaštite tog klijenta. Ovdje nije potrebno isticati uopće pretežni interes koji je i koji mora prevagnuti u ovakvim slučajevima, već prije svega što banke, pa ni ovaj Zakon o kreditnim institucijama općenito ne može biti zakon koji je nadređen Zakonu o kaznenom postupku. To je evo da kažem kolokvijalno stariji zakon, jači zakon. Ono je organski zakon i bez obzira što je stipulirano u ostalim zakonima moraju vrijediti te odredbe. Ali ovom prigodom želim istaknuti da umjesto da obveže financijske institucije u tom smislu, ono i dalje izlazi u susret financijskim institucijama. I na takav način u biti financijske institucije postaju posebni centri moći. Oni to jesu po svojoj prirodi, po svojoj snazi, po svojoj ekonomskoj snazi. Ali onda ne vidim razloga da u zakonu u normativi mi još podržavamo takva rješenja. Prema tome bankarsku tajnu treba do tajnu treba do krajnjih granica relativizirati upravo u ovom smislu. Evo, još ima vremena da se ova odredba članka 169. popravi i da to izrijekom bude kazano. Zakon kaže da će se na kreditnu instituciju primjenjivati odredba Zakona o trgovačkim društvima, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom. Naravno postoje mnogobrojni posebni zakoni koji su drugačije riješili određene teme i određene odnose mimo, odnosno na drugačiji način nego što to propisuje Zakon o trgovačkim društvima. Ali ovaj prijedlog zakona to čini preko mjere. Tako da Zakon o trgovačkim društvima koji mora biti krov za sve korporacije, za sva društva na neki način sebi kreditne institucije, financijske institucije kao centri financijske moći priskrbljuju nešto što drugi na to nemaju pravo. Ja ću ovdje posebno istaknuti nešto što zabrinjava i umjesto da jačamo položaj radnika i radništva svako malo u pojedinom zakonu otpadne norma koja je koliko toliko govorila o njihovom položaju i štitila njihov položaj. Dakle, umjesto da jačamo takav položaj on se slabi, on se slabi gotovo sa svakim prijedlogom zakona. Pa eto nažalost i sa ovim Prijedlogom zakona o kreditnim institucijama. Ja sam u tom smislu i podnijela amandman jer nije moguće da ovaj zakon negira Zakon o radu. Zakon o radu u svojoj Glavi XVIII izrijekom kaže kada govori o sudjelovanju radnika u odlučivanju u članku svome 139. govori o pravu na sudjelovanje u odlučivanju radnika. To je imperativna norma i nema toga zakona, pa makar se odnosio i na financijske institucije koji može derogirati ovu normu. Ali to ovaj zakon čini. Naravno pravilna primjena i jednog i drugog zakona trebala bi anulirati ovu normu, ali onda imamo jedan pravni nered, pa onda to iziskuje dodatni napor i dodatno tumačenje. Zato je dobro da ovdje odmah reagirate i u ovom članku 52. prijedloga zakona gdje se govori o članovima nadzornog odbora u stavku 1. točka 5. izrijekom ste zabranili radnicima da budu članovi nadzornoga odbora. Pa ma kako se to nekako u ovom kontekstu materije koju opisuje i koju regulira ovaj zakon čini nekako kao normalnim. To je u izravnoj u izravnoj suprotnosti sa Zakonom o radu sa citiranim člankom 139. Prema tome i kreditne institucije, dakle, financijske institucije moraju preuzeti dio društvene odgovornosti kada već imaju po prirodi same stvari takvu moć. I evo predlažem da i predlagatelj, još ima nešto vremena da razmotri ovu situaciju i da reagira na ovakav način da izbriše ovaj stavak 5. članka 52. Prijedloga zakona o kreditnim institucijama. Hvala.

naše nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije ovoga puta iz područja bankarstva i financijskih usluga. Ja sam zaista osobno uvijek sretan kada donosimo zakone koji se usklađuju sa zakonodavstvom i poprima standarde razvijene, moderne i …/Govornik se ne razumije./… jer svakim takvim činom smo iz dana u dan korak bliže našem osnovnom i temeljnom strateškom cilju, dakle, ulasku u Europsku uniju koji je nama znači za sve koji smo danas ovdje i cijeloj Hrvatskoj osnovni i temeljni cilj. Ako me sjećanje dobro služi do 15. srpnja ove godine doneseno je ukupno oko 80 zakonskih prijedloga koji se naše zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije. Doduše nekoliko njih prihvaćeno je samo u prvom čitanju, dok je velika većina ipak u objedinjenom, znači u prvom i drugom uz napomenu kako će tijekom i ove 6. sjednice biti doneseno nešto oko 15, možda nešto i više zakonskih prijedloga za oznakom P.Z.E. Sve prethodno rečeno, dakle, ide u prilog onoj tvrdnji koju sam i zadnji puta u svojem izlaganju izrekao da Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor po pitanju usklađivanja našeg zakonodavnog okvira sa pravnom stečevinom Europske unije unije je zaista postigla u najmanju ruku ili najblaže rečeno primjeren tempo koji nam garantira i to bez većih poteškoća. Evo neki dan je i predsjednik Hrvatskoga sabora gospodin Luka Bebić rekao da postignemo onaj cilj koji smo pred sebe postavili donošenje 120 zakonskih prijedloga kojima se naše zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Što se tiče predloženog zakona, dakle, Zakon o kreditnim institucijama općenito rečeno uređuje uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada banaka i drugih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj ali i uvjete pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu pružati bankarske i financijske usluge na njenom području što je jasno regulirano člankom 1. ovoga Prijedloga zakona. Zakon o kreditnim institucijama praktično predstavlja zamjenu za Zakon o bankama koji još uvijek regulira sektor bankarstva i uvjete njegova poslovanja u Republici Hrvatskoj ali koji u ovom trenutku ne predstavlja zakonski okvir koji bi mogao zadovoljiti zahtjevne europske regulative, ne omogućava kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj poslovanje po suvremenim načelima bankarske struke, te sadrži određene nedorečenosti i manjkavosti koje su uočene tijekom primjene pojedinih instituta i odredbi zakona u praksi kao što su primjerice Institut posebne uprave, pokretanje te vođenje likvidacijskog odnosno stečajnog postupka itd.. Prisjetimo se kako je zbog iznimnog značaja koji kreditne institucije imaju za ukupni ekonomski i financijski sustav države o čemu ću nešto više kasnije reći još 1993. 1993. godine donošenje Zakona o bankama i štedionicama praktično započeo proces usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa suvremenim međunarodnim standardima u sektoru bankarstva. Taj proces nastavljen je i u narednom razdoblju donošenjem dvaju Zakona o bankama, ovoga iz 1998. godine te danas važećeg zakona iz 2002. godine. Također koncem 2006. godine doneseni su Zakon o kreditnim unijama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama koji su imali za cilj otkloniti neustaljenosti s pravnom stečevinom Europske unije u području poslovanja štedno kreditnih zadruga. Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj tijekom primjene navedenih zakonskih rješenja prolazio je kroz razdoblje konstantne transformacije koju je posebice obilježio ulazak stranih investitora na hrvatsko financijsko tržište. Strani investitori su danas dominantni u vlasničkoj strukturi bankarskog sektora s kojom činjenicom mnogi pa i ja osobno baš i nisu previše zadovoljni. Ali su zato s druge strane ipak ti strani investitori zasigurno doprinijeli konsolidaciji ovog sektora čija je stabilnost koncem prošloga stoljeća bila značajno uzdrmana. Na svu sreću ta su vremena daleko iza nas i uvjeren sam kako se u Hrvatskoj više neće ponoviti. Ja dolazim sa prostora Vukovarsko-Srijemske županije, konkretno iz Županje. Na prostoru Vukovarsko-Srijemske županije u to vrijeme djelovale su tri banke. Znači Županjska banka, Cibalia banka i Gradska banka Vukovar. Sve tri su završile u stečaju i mi sa prostora Vukovarsko-Srijemske županije zaista znamo što bankarstvo i što bankarski sektor znači za pojedini prostor a i tako za čitavu državu. Nažalost i danas smo svjedoci činjenica kolike ekonomske posljedice i to svjetskih razmjera mogu izazvati potresi velikih igrača u ovome sektoru. Upravo iz toga razloga kako nam se ne bi događale neželjene pojave slične onima već što sam ranije spomenuo s konca prošlog stoljeća ili ovim aktualnim u Sjedinjenim Američkim Državama veoma je važno usvojiti najviše standarde bankarskog poslovanja te sukladno istima donijeti kvalitetan zakonodavni okvir koji će imati mehanizme i instrumente za efikasno sprečavanje i razrješavanje eventualnih kriznih situacija u poslovanju kreditnih institucija. A ujedno stvoriti pretpostavke za njihovo uredno i slobodno poslovanje sukladno tržišnim načelima. S obzirom da sam prethodno ili ranije rekao dužan sam reći nekoliko rečenica o značaju bankarskog sektora odnosno kreditnih institucija za ekonomiju Republike Hrvatske. Pa evo krenimo redom. Na financijskom tržištu Republike Hrvatske imamo 30, posluju 33 poslovne banke; Hrvatska banka za obnovu i razvoj te 5 stambenih štedionica. Također u Republici Hrvatskoj posluje i 6 predstavništva inozemnih banaka. Samo komparacije radi spomenut ću podatak da je 1997. godine bilo 60 banaka koje su pružale bankarske usluge na području Republike Hrvatske što govori o tome da se broj banaka u proteklih 10 godina prepolovio. Ali se zato aktiva banaka gotovo utrostručila. Ukupna aktiva spomenutih kreditnih institucija dakle 33 banke i 5 stambenih štedionica iznosila je koncem 2007. godine ukupno nešto više od 351 milijardu kuna. A rast aktive banaka na godišnjoj razini iznosio je 13,29% dok je istovremeno rast aktive stambenih štedionica iznosio skromnih 3,9%. Tijekom 2007. godine odobreno je ukupno 215,64 milijarde kuna kredita. Znači što kunskih što deviznih od čega je stanovništvu odobreno 52,4%, trgovačkim društvima 40%, a preostalih 7,6% odobreno je državi, lokalnoj samoupravi te ostalim bankarskim i nebankarskim institucijama. I ja se s ovim odnosom usmjeravanja znači odobravanja sredstava banaka ne mogu baš složiti i biti previše zadovoljan ali mislim da je tendencija ipak u posljednjih nekoliko godina dobra i da se puno više sredstava ipak usmjerava u gospodarstvo za razliku od recimo unazad 3, 5 ili 10 godina. Ukupni jamstveni kapital banaka iznosio je koncem 2007. godine preko 42 milijarde kuna. Posebno je interesantan podatak koji bi trebao upućivati na stabilnost bankarskog sektora u Hrvatskoj a koji govori o tome da je stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala iznosila 16,36%. Dakle one skepse koje su ovdje bile danas izjavljene i očekivanja da bi određene manje banke mogle doći u probleme radi povećanja znači ove stope zahtjeva na adekvatnost kapitala, mislim da tu bojaznost s obzirom na ovaj podatak ne trebamo imati. Taj podatak je još više značajan ako znamo kako je svaka kreditna institucija dužna osigurati i to u svakom trenutku iznos jamstvenog kapitala adekvatan vrstama, opsegu i složenosti usluga koje pruža i rizicima kojima jeste ili bi mogla biti izložena. Sukladno članku 130. predloženog zakona zahtijevana minimalna stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala iznosi 12% i da je ona znači povećana u odnosu na sada važeći zakon za 2%. prethodno pridodamo podatak o cirka 5,1 milijarde kuna ostvarene dobiti prije oporezivanja u 2007. godini zaista mislim da možemo konstatirati kako je bankarski sektor kao dio ukupnog financijskog sustava od iznimnog značaja za cjelokupni gospodarski prosperitet Republike Hrvatske. Sada ću spomenuti samo neke od najvažnijih novina koje nam donosi Prijedlog zakona o kreditnim institucijama koji ujedno predstavlja, koji ujedno predstavlja harmonizaciju zakonodavnog okvira ovoga sektora sa relevantnim direktivama Europskog parlamenta i Vijeća. Dakle uvodi se pojam kreditna institucija koja predstavlja pravnu osobu koja je od nadležnog tijela dakle Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad a mogu se u Republici Hrvatskoj osnivati kao banke, štedne banke, stambene štedionice ili institucije za elektronički novac. Propisuje se obveza upravi kreditnih institucija uspostavljanja i provedbe učinkovitog te pouzdanog sustava upravljanja rizicima uspostavom jasnog organizacijskog ustroja te odgovarajućeg sustava unutarnjih kontrola i revizija po načelu proporcionalnosti. Uvodi se režim tzv. jedinstvene putovnice. S obzirom da mi vrijeme ističe ja ću ovaj dio možda malo skratiti nego što sam planirao. Područje upravljanja rizicima je preciznije i detaljnije regulirano. Uvodi se obveza javne objave čitavog niza informacija što doprinosi transparentnosti poslovanja banaka. Detaljno se reguliraju supervizija i supervizorske mjere nad kreditnim institucijama gdje i dalje centralno mjesto samo znatno preciznije, detaljnije regulirano zauzima Hrvatska narodna banka. Na koncu radi svega prethodno rečenog, ciljeva koji se ovim Prijedlogom zakona nastoje ostvariti te osobnog uvjerenja kako je predloženi zakon značajan korak naprijed u pravcu stabilnosti i sigurnosti te urednog poslovanja kreditnih institucija osobno ću podržati donošenje Zakona o kreditnim institucijama. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo u većini izlaganja ću se složiti sa kolegom Filipovićem. Jedino se ne mogu složiti u ovom dijelu u kojem je rekao da poduzeća u zadnje vrijeme sve više, znači krediti se uzimaju za poduzeća a ne za građane jer je jednostavna činjenica ta da je u 6. mjesecu nastavljeno kreditno zaduživanje građana. Znači oni su dignuli 1,4 milijarde kuna odnosno 15% više nego u odnosu na prošlu godinu dok su poduzeća u istom tom periodu jednog mjeseca se zadužila samo 1,1 milijardu kuna odnosno 5,8% više nego u prošloj godini odnosno ne, ne, više nego u prošloj godini šta je do sada najveće usporenje zaduženja poduzeća. I ja se slažem da svaka, svako kreditno zaduženje ne mora biti loše ukoliko ide u proizvodnju. Nažalost danas u Hrvatskoj je situacija da najviše kreditnih zaduženja idu u potrošnju građana. Građani se zadužuju da bi preživjeli. A kada kompariramo podatke, kada gledamo ukupnu zaduženost danas hrvatske banke imaju kreditni plasman od 220 milijardi kuna. Od toga plasmana 120 milijardi kuna su uzeli građani, a 96 milijardi kuna su uzela poduzeća. vidimo, vidimo kako je to danas u Hrvatskoj krivo usmjerivanje kredita i bilo bi jako dobro da se investira i da se uzimaju krediti za proizvodnju a ne za potrošnju. Nažalost danas u Hrvatskoj je situacija takva da se sve uzima za potrošnju i da hrvatski građani moraju uzeti kredit da bi mogli od mjeseca do mjeseca preživjeti. odobrava i usmjerava ka gospodarstvu. Međutim, ja sam govorio o …/Govornik se ne razumije./… ja sam govorio o trendovima. Dakle, ja sam se vraćao tri godine unazad, vraćao sam se pet godina unazad, deset godina unazad kada su ti odnosi bili znatno nepovoljniji. Ono što je bitno naglasiti da ipak kad gledamo realni sektor mi ne možemo financijsku instituciju na neki način usmjeriti kome će davati kredite. Znači, ja kao slobodni građanin mogu tražiti kredite isto kao i svaki gospodarski subjekt na ovome tržištu. Ja se slažem s vama da bi taj odnos trebao biti znatno bolji i znatno više u ovome relativnom dijelu usmjeren ka gospodarskim subjektima i nadajmo se da će to u budućnosti tako i biti. Hvala. Obavještavam da će u 13,30 u “Maloj vijećnici“ biti održana sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu kao što je ovdje najavio predsjednik odbora Selem. I na kraju, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kreditne institucije imaju doista izniman značaj na na sveukupni ekonomski i financijski sustav države. Upravo je zato još '93. godine donesen Zakon o bankama i štedionicama kojim je započet proces uskladbe zakonodavstva Republike Hrvatske sa suvremenim standardima bankarstva. Tijekom izmjene Zakona o bankama bankarski sustav u Republici Hrvatskoj prolazio je kroz razdoblje neprestane transformacije koju je posebice obilježio ulazak stranih investitora na hrvatsko financijsko tržište. Vijeće Europe, Vijeće Europske unije 14. travnja 2003. godine prihvatilo zahtjev za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te da su na međuvladinoj konferenciji koja je održana 26. lipnja 2007. godine u Bruxellesu otvoreni pregovori za poglavlje IX. – Financijske usluge samo je naglasila nužnost kontinuiteta provedbe uskladbe zakonskog okvira sa pravnim stečevinama Europska unija usvajanjem Direktive 2006/48 usvojila okvir za prihvaćanje bazel 2 standarda za sve kreditne institucije i Republika Hrvatska Zakonom o kreditnim institucijama zapravo stvara nužni zakonski okvir za provedbu ovog najvišeg supervizorskog standarda. Osim navedenog postupci koji se odnose na likvidaciju i stečaj banaka sadržane u Zakonu o bankama, Stečajnom zakonu, te Zakonu o trgovačkim društvima bilo je nužno prilagoditi odredbama Direktive 2001/24, te su stoga u novi Zakon o kreditnim institucijama ugrađene i odredbe o likvidaciji i stečaju kreditnih institucijama sa međunarodnim elementom. Tom su prilikom precizirane određene nedorečenosti i u praksi uočene manjkavosti kod primjene pojedinih instituta i odredbi Zakona o bankama kao što su na primjer institut posebne uprave, pokretanje, te vođenje likvidacijskog ili stečajnog postupka. Prije svega ono što želim naglasiti jest to da se, da je ovim zakonom bilo nužno definirati pojam kreditne institucije, te u cilju osiguranja nesmetanog provođenja jedinstvene europske putovnice danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju precizno definirati osnovne financijske osnovne financijske usluge koje zajedno sa bankovnim uslugama čine set uzajamno priznatih usluga koje će kreditne institucije iz Republike Hrvatske moći pružati na području drugih država članica, te koje će kreditne institucije iz drugih država članica moći pružati na području Republike Hrvatske. Cilj ovako predloženog zakona jest prije svega omogućiti kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj poslovanje po suvremenim načelima koje unosi bazel 2 standard čime se dodatno naglašava njihova mogućnost da posluju slobodno sukladno tržišnim uvjetima i suvremenim pravilima bankarske struke. Ujedno, dodatno se preciziraju ovlasti Hrvatske narodne banke da brzo i efikasno kroz instrumente uspostavljene ovim zakonom prvenstveno spriječi, te ukoliko to ne uspije efikasno razriješi eventualne krize situacije u poslovanju kreditnih institucija. Time se kroz visoki stupanj prevencije koji prvenstveno trebaju osigurati same kreditne institucije kroz adekvatan sustav unutarnjih kontrola i efikasno upravljanje svim rizicima koji jesu ili bi mogle biti izložene kao i kroz zakonske mehanizme koji stoje na raspolaganju nadzornim tijelima stvaraju pretpostavke za uredno tržišno poslovanje kreditnih institucija. Na kraju želim naglasiti da dajem punu podršku donošenju ovoga zakona. Hvala. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih se složio s vama kolegice da se ovim zakonom žele uvesti suvremene metode u regulativu upravljanja kreditnim institucijama i to je ono što svi ovdje podupiru i oko toga nema spora i prijepora. No, ono što je glavni problem je vezano, a to se moglo vidjeti iz dopisa i amandmana Hrvatske udruge banaka što se uvođenjem neovisnog člana i uvođenjem dodatnog nadzora za prokurista uvode dvije stvari koje su zapravo već definirane, znači Zakonom o trgovačkim društvima. I to je ono gdje nisu primijenjene suvremene metode već je to naša svojevrsna izmišljotina. Zato je bitno da se te stavke na neki način i dodatno dorade i ja se nadam da će se ti amandmani uvažiti. Hvala. I zaključno u ime predlagača državni tajnik Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. evidentno je da je ovo jedan važan zakon iz financijskog sustava. O tome prije svega svjedoči i ova ja bih rekao u svoje osobno ime kvalitetna i dobra rasprava koja je vođena u ovom cijenjenom Domu. Evo ja bih se nadovezao i kratko samo podržao u svakom slučaju i neke brojčane pokazatelje koje smo čuli na početku rasprave o tome što se trenutno događa, odnosno u posljednjih nekoliko mjeseci i tjedana na žalost i intenzivirano što se događa na svjetskim financijskim tržištima. Svaki dan praktički smo svjedoci novih potresa, novih posljedica. Međutim, ono što je isto tako vrlo važno za reći mi ne možemo i nismo naravno tvrditi da smo imuni od bilo kakvih poremećaja. Međutim, za sada i ovi pokazatelji koji govore da je hrvatski bankovni, općenito financijski sustav ipak dobrim dijelom zaštićen od tih tereta. Između ostalog, kvalitetna i zakonska regulativa koja je na snazi, odnosno ova koja je danas trenutno vama na stolu za raspravu, odnosno uskoro i za glasanje, što se tiče dodatnih odredaba, odnosno članaka. Isto tako, moram reći da neki od iznesenih brojčanih pokazatelja i općenito prije svega nekakvih tvrdnji, naravno ja ne mogu se složiti, ne mogu podržati. Ja bih tu prije svega se referirao na podatke vezano za kreditiranje banaka, dakle govorio o kreditima građanstva i poduzećima i ti podaci su točni u smislu koliki je udio pada na građane, koliki na poduzeća. Međutim, ipak trebamo sa ove pozicije ipak malo konkretnije reći, dakle da krediti stanovništvu ne znače nikakve kredite i uzimanje zaduživanja za nekakvo preživljavanje jer ja ću vam reći s pozicije Ministarstva financija, danas ćemo isto, između ostalog ja vjerujem imati raspravu o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci iz kojih se jasno vide kako između ostalog nama trošarine na automobile značajno rastu. Dakle, bez obzira na to, ipak treba reći da naši hrvatski građani ipak i dalje uzimaju kredite i za tu tekuću potrošnju. Ja sam spomenuo kao jednu od kategorija, mogao bih i neke druge. Što se tiče vaših komentara i sugestija, evo dozvolite mi da redom se referiram i očitujem o njima. Bilo je i nekoliko izravnih pitanja meni. Dakle, što se tiče prije svega mogućih izmjena i dopuna. To je vezano i za ovaj zakon i za bilo koji drugi zakon da li iz financijskog ili nekog drugog sustava. Vi i sami znate i ovaj zakon je dobio oznaku europskog, u smislu da je usklađivanje dobrim dijelom sa europskim direktivama, ovo je zakon koji usklađuje sa trenutno važećim najnovijim europskim direktivama. Iz tog razloga nemamo razloga u ovom trenutku išta prejudicirati u smislu da će sada ili u nekom trenutku doći do izmjena. Ono što će se događati na europskom tržištu, naravno da ćemo mi kao u ovom trenutku kandidat, odnosno zemlja pristupnica kada postanemo punopravna članica naravno primjenjivati. Što se tiče Što se tiče dokapitalizacije, odnosno jedne velike i važne novine i odredbe ovog zakona, dakle prije svega ono što sam i rekao, dakle suvremeni standardi bazel 2 vezano uz adekvatnost kapitala, ja bih ovdje samo na jedan način referirao se na raspravu da dokapitalizacija banaka ne znači nužno, odnosno zapravo uopće ne znači nužno i prodaju te banke. Dakle, adekvatnost kapitala u smislu potrebnog kapitala za kreditnu, odnosno bilo koju drugu rad, ekspanziju ili poslovnu aktivnost banaka. Kada smo spominjali najbolju svjetsku praksu, u svakom slučaju to je jedan termin koji mi doma volimo koristiti i do ja mislim da je i korisno i usputno zapravo da da rabimo, međutim ja mislim da upravo ovo što nam je trenutno financijski bankarski sustav u ovakvom stanju kakvom je, zapravo pokazuje da smo mi izvukli najbolje iz te najbolje svjetske prakse. Što se tiče članova nadzornog odbora, tu bi kolegi uvaženom zastupniku samo kratko replicirao, vjerujem da je bio čisti lapsus lingua, dakle ne radi se o neovisnom članu uprave, nego neovisnom članu nadzornog odbora. Mislim da je, ja siguran sam zapravo i u ovom domu i u okviru izvršne vlasti i općenito javnosti već je dosta bilo rasprave upravo o nužnosti i na neki način poželjnosti zapravo uključivanja neovisnih stručnjaka u rad pojedinih nadzornih odbora. Uglavnom se referiralo na javna poduzeća jer smo između ostalog i to zaključili da će to samo poboljšati radu i efikasnosti tih pojedinih poduzeća. U ovom trenutku, jednostavno u ovom prijedlogu zakona ovako kako je i formulirano, zapravo upravo na tom pragu se, između ostalog i išlo. Neovisni član u nadzornom odboru bilo koje banke, odnosno kreditne institucije sigurno da će doprinijeti samo kvaliteti i efikasnosti poslovanja. Tu sigurno ni u kojem slučaju neće biti, čuli čuli smo i neke malo možda teže riječi vezano uz politički reket i slično, nikakva namjera u tom smislu nije išla. I drugu stvar koju bi baš rekao vezano za neovisnog člana nadzornog odbora, Europska unija i Europska komisija, dakle kroz komunikaciju sa njima izravnu doznali smo zapravo da je u pripremi jedna preporuka svim zapravo kreditnim institucijama da uvedu tog neovisnog člana. Na taj način bi samo htio referirati da to nije neka naša, kako smo čuli izmišljotina, odnosno naša nekakva izvedenica. Što se tiče prokurista, dakle u članku 43. stavak 4. jasno piše, dakle da uprava kreditne institucije može ovlastiti prokurista, međutim one poslove koji proizlaze iz usluga koje je kreditna institucija dobila odobrenje Hrvatske narodne banke moguće je jedino zajedno s jednim članom uprave. Što znači da prokurist na ovaj način određene poslove za koje nije potrebna bila odluka, odnosno suglasnost Hrvatske narodne banke može samostalno donositi. Međutim prokurist kao zaposlenik kreditne institucije ne dobiva suglasnost i odobrenje Hrvatske narodne banke. Na taj način praktički mi bi onda da osoba koja nije provjerena, u smislu da je prozadovoljila određene kriterije i standarde Hrvatske narodne banke može obavljati poslove koje mi po definiciji u ovom zakonu definiramo kao poslove osnovne bankovne ili drugih financijskih aktivnosti. Isto tako, što se tiče zaštite građana, ja sam rekao u uvodnoj riječi da ovaj zakon posebno specificira taj institut, dakle i nužnost, odnosno obveza zaposlenja osobe koja će biti kontakt za građane, ali općenit precizira dodatnu ulogu Hrvatske narodne banke. I tu bi se isto tako referirao na ovo što smo čuli, dakle trendovi ulaganja u depozite. Mislim da to, na neki način ne trebamo ni uzeti sa nekakvom negativnom konotacijom. Građani su dovoljno pametni i dovoljno znaju upravljati sa svojim sredstvima da ako vide da u jednoj djelatnosti, u jednom sektoru postoje određene poteškoće kao što je bilo do tih korekcija cijena na tržištu kapitala da će prijeći u neki sigurniji sektor. Za nas je dobro znati da postoje ta sigurna utočišta poput kreditnih institucija u koje onda ide više ulaganja u depozite. Što se tiče, dakle argumenta, odnosno kritika i sugestija vezana na bankovnu tajnu. Bankovna tajna je u u člancima 168., odnosno 169. precizirana. Ja bih samo rekao dakle da je namjera bila ovim zakonom naravno održati pozitivne stvari iz dosadašnje prakse i naravno na temelju nekih iskustava još dodatno unaprijediti. Uvaženi zastupnici, samo bih kratko odgovorio. Dakle u članku 169. stavak 3. točno piše, dakle obveza kreditnih institucija na čuvanje bankovne tajne ne odnosi se na sljedeće, pa između ostalog u podstavku 3., znači ako se povjerljivi podaci priopćavaju Hrvatskoj narodnoj banci, financijskom inspektoratu ili drugom nadzornom tijelu za potrebe supervizije i nadzora, a u okvirima njihove djelatnosti, odnosno nadležnosti. Isto tako, u članku, odnosno podstavku 11. ako se povjerljivi podaci povjeravaju Uredu za sprječavanje pranja novca, odnosno u podstavku 12. ako se podaci povjeravaju Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Dakle, moj je komentar da smo ovaj dio oko bankovne tajne u svakom slučaju kvalitetno sročili sročili i stavili u prijedlog zakona. Što se tiče stupanja na snagu. Dakle, jedan od argumenata, odnosno kritika je bio zašto ne bi sve odredbe ovog zakona stupile na snagu 1.1.2009. Mislim da tu odgovor je na neki način možemo reći vrlo jednostavan, a taj je da ipak moramo tim kreditnim institucijama omogućiti određenu fazu prilagodbe. Tih šest mjeseci mi smatramo da će biti dovoljno, jer ne radi se samo o jednostavnom izračunu adekvatnosti kapitala. Ipak u ovom zakonu, odnosno prijedlogu ovog zakona vidite da pojedine kategorije, aktive, dakle ono uvjetno rečeno ako ćemo matematički govoriti, dakle kategorije u nazivniku mijenjaju određene svoje pondere u izračunu ukupne rizičnosti, odnosno izloženosti banke. Tako da to su mjere koje banke, odnosno kreditne institucije moraju i treba im dati određeno vrijeme za prilagodbu. Međutim ono što sam rekao isto u uvodnoj riječi, u ni kojem slučaju to neće dovesti u pitanje, odnosno u opasnost funkcioniranja cijelog zakona, jer trenutno važeći Zakon o bankama će u tom aspektu ostati na snazi. Adekvatnost kapitala je i tamo propisana. Ovo povećanje adekvatnosti kapitala neće nužno značiti povećanje, odnosno zapravo smanjenje likvidnosti, odnosno povećanje ograničenja na banke, jer će se jedan dio tih manje rizičnih dakle plasmana zapravo osloboditi njima na upravljanje. Tako da u svakom slučaju to je jedna odredba koja smatramo da je na mjestu, jer kreditne institucije su zapravo i između ostaloga i tražile. Čuli ste i u raspravi da je u izradi ovog zakona sudjelovala između ostaloga i Hrvatska udruga banaka koja je između ostalog i upravo to i tražila. I konačno meni je bilo izravno pitanje postavljeno vezano za trošak supervizije. Dakle konkretno je pitanje bilo da li će to ići na teret krajnjeg korisnika. Ja ono što mogu reći u ime Vlade, odnosno u ime Ministarstva financija kao predlagatelja, dakle ovim zakonom predlaže se, odnosno stavka da se može uvesti naknada za superviziju. Dakle može, nije još uvijek obligacija, dakle da je se na mogućnost Hrvatskoj narodnoj banci. Vrlo je teško odgovoriti i ulaziti u poslovnu politiku pojedine kreditne institucije, ali ja mogu odgovorno reći dakle da na ovaj način nema razloga da se povećan, da se uopće stvara dodatni trošak odnosno da se prelijeva na krajnje korisnike u kranjem slučaju građane i poduzeća u vidu naravno rasta troška zaduživanja, odnosno kamatnih stopa. Iz tog razloga kažem smo i oprezno i sročili ovu formulaciju, jer uzimajući u obzir sve aspekte, sve odredbe ovog zakona, malo prije sam rekao oko adekvatnosti kapitala i oslobađanja određenog dijela sredstava, smatramo da ovo moguće moguće uvođenje naknade za superviziju ne bi trebalo, ne bi smjelo zapravo utjecati na povećanje troškova koje bi se na neki način, naravno uvijek moramo voditi računa o krajnjim korisnicima, prevalilo na građane ili poduzeća.

da je u porastu zbog toga što su navodno investirali i dijelom u automobile i druge stvari koje nemaju veze sa osobnom potrošnjom. I moram napomenuti da po podacima ove godine se kreditno zaduženje za financiranje čiste potrošnje hrvatskih građana u prvom polugodištu ove godine povećalo za 3,6 milijardi kuna dok se kreditno zaduženje hrvatskih građana po pitanju potrošnje za automobile povećalo samo za 200 milijuna kuna. Znači 18 puta je veće, više se povećalo zaduženje hrvatskih građana za osobnu potrošnju gdje u najvećem dijelu spada hrana i ono što je hrvatskim građanima potrebno da prežive od danas do sutra u odnosu na automobile. Zato bih molio gospodina državnog tajnika da ne obrazlaže na način da hrvatski građani troše i zadužuju se kod kreditnih institucija da bi povećali luksuz, oni se danas na žalost u Hrvatskoj zadužuju da bi preživjeli. Hvala. Ispravak gospodin Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Pozdrav predsjedniče Sabora. Ja iznimno cijenim kolegu Marića, no međutim on je u svom izlaganju što namjerno, što slučajno, iznio par propusta i nekoliko netočnih navoda. Ja ću se fokusirati samo na jedan. Rekli ste da će uvođenje neovisnog člana doprinijeti boljem radu, znači u nadzorni odbor, boljem radu kreditne institucije. To jednostavno ne može biti točno zato jer vi to neznate. Dakle, da su ono što neovisni član treba biti, da je to nabrojano negdje, da to negdje piše tko može biti taj član, onda bih se ja mogao dijelom složiti sa vama. Dakle riječ je o nečemu što još neznamo,

Hvala.